Nastavljamo sa radom.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Nataša Vučković.Da li neko želi reč?

branite, gospodo iz vlasti, na način kako se to ne brani ili hajde, kako ja to ne bih branio. I ok, to je vaše pravo i branite kako mislite da treba. Ja bih rekao ovako, ja sam odgovoran, mi smo odgovorni, dakle, mi smo Vlada koju su građani izabrali, i to je naš pristup, to je naš pogled na to i to je Mi kažemo da će to dovesti do toga i toga i tu smo zbog toga, a da nam pričate sve vreme i gubimo vreme i svašta se dešava ovde, kako je 77% veće od 80, ili 74 od 80, to je onda strašno.Gospođo ministre, u obrazloženju koje ste vi napisali i Fiskalni savet, piše između ostalog da sve ovo kada se usvoji vodi ka uspostavljanju fiskalnog nivoa ravnoteže između lokalnog i centralnog nivoa.U suštini, šta znači ravnoteža? Znači, kada je neko ili nešto u nekoj ravnoteži. Dakle, nije u ravnoteži. A po prirodi, kada nije u ravnoteži, uzmete od onoga što je veće, pa date tamo gde je manje i uspostavite ravnotežu. Ispada da je na lokalnom nivou sve super, a da je na centralnom, a vi to hvalite sasvim drugačije, kontra. I vi sad nama objašnjavate šta je to ravnoteža. Dakle, postoje neki drugi nazivi, a onda nam kažete kako je uspostavljanje toga po nekom principu, a mi bismo pre rekli da je to nametanje.Ono što vas ja molim, gospođo ministre, evo na jednom primeru ću vam reći što,čini mi se, ide u prilog ovoga o čemu pričam. Sa te strane preko puta se govorilo kako je javni dug Kragujevca neverovatan, a evo Uprava za javni dug, to je gospodin Krasić juče vrlo lepo izneo, kaže da je javni dug grada Kragujevca milijardu dinara. To je nešto što se vraća godinama još unapred, a da vas podsetim da je planirani budžet grada za ovu godinu preko devet milijardi dinara. Pa gde je tu dug i gde je to prezaduženo?U isto vreme, to je taj primer, gospođo ministre, država duguje gradu Kragujevcu, po osnovu neplaćenog poreza na zarade Namenske, koje je državna firma, dve i po milijarde dinara i više sada. To znači dva i po puta više nego što je dug, i to je suština celog problema.Kao što je suština problema, i to je rečeno, kako su svi gradonačelnici to rekli da je dobro i kako su svi zadovoljni. Dakle, pošto je 99% ljudi iz SNS na tim pozicijama, neki su novi pa se ne snalaze, oni stari su nezadovoljni. Svi su nezadovoljni. To ste mogli da pogledate i da vidite ako ste bili na Odboru za finansije. I sad, naravno, svi ćute jer ne smeju drugačije da se ponašaju.U amandmanu stoje neke stvari koje, čini mi se, treba reći. Prvo, i mi smo rekli da treba uvećati opštinama sa 80, kako je sada u zakonu dok nije promenjen, na 89, da ne treba dirati gradove i grad Beograd. I još jedna stvar je rečena ovde, a tu je malo tu je malo bilo šta rečeno, to je prihod od davanja u zakup poslovnog prostora. To je prihod ustupljeni gradovima i opštinama koji se sada uzima.Šta je suština priče? Da je zakon koji je, pored ostalog, 2011. godine donet bio loš zakon koji mi sada menjamo, a vi ste u diskusiji poslanice Tepić čuli šta je sve bila posledica šta se sve događalo da bi ovaj zakon bio donesen. Ja tvrdim i mi tvrdimo da je taj zakon bio dobar u tim okolnostima i u ovim okolnostima i da to što vi kažete da je rupa u budžetu stvorena zato što je sa 40% tim zakonom taj porez podignut gradovima i opštinama na 80, mi samo pitamo - zamislite u tim okolnostima šta bi se desilo da je ostalo 40%? Ni jedan grad i nijedna opština ne bi funkcionisala, i to valjda svi znamo, a to da porez na dohodak treba dići na viši nivo, pored ovog što smo do sada pričali, govori i sledeće. To je stimulacija. Poruka onima koji su na vlasti u gradovima i opštinama da se trude da kroz kapitalne investicije i na druge načine stvore takvu atmosferu i poziciju da nova radna mesta budu otvorena u tim gradovima. To je suština te cele priče.Mi samo želimo najdobronamernije da ukažemo na ove stvari i da vam kažemo da je sva odgovornost na vama i nikakve druge stvari nismo ni dirali, ni doticali, niti govorili. Nije bilo potrebe da ovoliko žuči ka nama pokažete i nikakve mržnje sa ove strane nemate. Po nama će se veliki problem stvoriti i biće mnogo, mnogo problema u funkcionisanju gradova i opština.Još jedno vas molimo, i po onome što vam je rekao Fiskalni savet, da tu horizontalnu ravnotežu pokušate da ostvarite Zakonom o transfernim sredstvima ili neki drugi način. Ukoliko to ne bude, verujte biće mnogo problema. Prilično sam iskusan u ovome i ne kandidujem se za tu funkciju, niti to jesam, ali ovo je jedno upozorenje ka vama, ka Vladi, ka ka kolegama preko puta da shvate nameru. Uvažavajući to što vi radite, verujući u vaše dobre namere, molimo vas da imate u vidu sve što smo vam predložili, jer je sve to što smo vam mi predložili bilo najdobronamernije. Hvala vam.

107. Molio da mi objasnite kako je moguće da proglasite pauzu od deset minuta pa nastavite sa radom za pet? Dakle, merili smo vreme koje je prošlo od trenutka kada ste rekli deset minuta, da smo mogli da popijemo malo vode i da odemo do toaleta i onda ste vi rekli nakon pet minuta da počinjemo sa radom, pročitali amandman u trenutku kada niko nije bio u sali.Ukoliko nije tačno, kao što kažu vaše kolege, onda mi dajte da obrazlažem svoj amandman pošto zaista nije u redu da se na taj način ophodite prema opozicionim poslanicima u

Izvolite gospodine Periću. **Sreto Perić** Samo da kažem, nadam se da mi neće zameriti kolega Milojičić, da ste Vajfert ne bi veću popularnost doživeli nego što, ne znam ko ste, šta li, baš puno puta, a to je krenulo čini mi se od premijera u ekspozeu. Ne bih da se bavim tim ovde, principijelno mi imamo neke velike razlike.Gospođo ministre, ja vas razumem. Vi ste dva meseca na čelu tog ministarstva,

i vi možda niste ni imali dovoljno vremena da sagledate odakle bi to moglo da bude i onda ste predložili da se smanji porez na zarade na uštrb lokalnih samouprava.Budžet Republike Srbije neće oprihodovati mnogo. Zna se tačno da je to 4,8 milijardi. To nije mnogo, ali je za mnoge lokalne samouprave to puno sredstava. Pa vi kažete najmanje su oštećene najsiromašnije opštine, a Grad Beograd najviše. Tu ne mogu da kažem da to nije tačno, ali će Grad Beograd mnogo lakše da izađe iz tih finansijski problema koji mu se budu nametnuli 2017. godine vezano za ove izmene i dopune zakona.

Mi iz SRS smatramo da ne treba MMF da kontroliše finansije, odnosno finansijske tokove u državi Srbiji. Ako nismo dovoljno odgovorni, dovoljno savesni, dovoljno stručni, onda nam ni oni neće moći da pomognu. Ali oni rade to što rade i kad su primetili da bi moglo da nedostaje sredstava za neku našu obavezu, oni su onda rekli, mora da se u budžet nadomesti i onda ste vi rekli – odakle da uzmemo? Od lokalnih samouprava.Ponekad je dobro, razmišljam kao čovek koji se bavi politikom, dobro je kad je po vertikali ista vlast na republičkom i na lokalnom nivou,

To su ljudi koji imaju menadžerske sposobnosti, koji imaju neki kapacitet, ljudi koji su spremni da se menjaju, ljudi koji su spremni da se usavršavaju, da sami na tome dosta rade i koji stvaraju timove koji građanima, koji su ih izabrali, rade dobro. Postoje oni koji su nesposobni. Vrlo često želja za apsolutnom vlašću dovodi do toga da to tako bude i postoje oni koji su u kriminalu. Da li oni lično ili povezani sa kriminalom u lokalnim sredinama, o tome govorim, i onda to dovodi do određenog problema za sve građane u toj lokalnoj samoupravi.Mislim da ovo nije način da im se uzmu sredstva, pa onda da kaznimo takve. Oni moraju da odgovaraju za to što nije u skladu sa zakonom, a nije ponekad krivično delo samo ono što se uzme i odnese.

bi bilo dobro i ako hoćete ovo kao sugestiju, gospođo ministre, da prihvatite, jer tvrdite da vam je želja da se lokalne samouprave razvijaju, da stvaraju ambijent za bolji život građana, probajte malo u vašem Ministarstvu da napravite neke timove koji bi možda tim lokalnim samoupravama pomogla na jedan drugi način, ne preko stalne konferencije gradova i opština, nego tako što bi odlazili u lokalne samouprave, sagledavali te probleme i predlagali način kako oni da se reše.Sad je ovde jedan profesor koji, ne mogu da osporim da to nije tačno matematički,

i mogućnosti da otvaraju nova radna mesta, da zapošljavaju nove ljude, pa svejedno ono što bi se oduzelo, kad bi umesto 500 zaposlenih bilo gde, eto u malim sredinama ja verujem da ima lokalnih samouprava u Srbiji koje nemaju ni 500 zaposlenih, računajući javni sektor, zaposlili 1.500. Pa, onda bi moglo njima umesto 80% ili 74%, da im se vraća 60% to bi bio veliki prihod za njih.To bi bilo povoljnije, jer bi onda tamo radili radnici, ostvarivali dohodak za sebe i ta lokalna samouprava bi mogla da se razvija. Ali nema ko više tamo da se zaposli, nema ko da pokrene inicijativu i neko je ovde govori simbolično, a zaista u Srbiji postoje i sela i škole, postoje škole. Nažalost u mestu iz kojeg ja dolazim koje ima više prosvetnih radnika ima škola koja je pre par meseci proslavila 175 godina postojanja, ima više angažovanih nastavnika nego učenika. Sa roditeljima se razgovara da bi još te godine poslali dete u tu školu iako nema tu kvalitetnog programa, nema kvalitetnog obrazovanja ako je jedan nastavnik, odnosno jedan učitelj i jedan učenik. Tu nema konkurencije, tu nema motiva za nastavnika. Nažalost, i ovo je Srbija.Sigurno da ovo što vi sad pokušavate da uradite ni najmanje neće doprineti rešenju tih problema, ne da zadržimo ovo što sad imamo, nego što su neke kolege čak predlagale povećanje sa 80% na 90%, ma na 150% kad bi povećali neke stvari ne možemo da razrešimo, jer to moramo da rešavamo na neki drugi način.Evo, da prihvatimo sve da je tačno, da je određeni broj fabrika premijer otvorio i da su one počele da rade i da određeni broj građana se zaposlio, a šta tamo gde on ne ide?

se to otkloni.Nije to nastalo sa ovom Vladom. To je problem koji prati dugi niz godina. Kada čujem da razgovarate i vi i ovi pre vas o decentralizaciji, odmah sam siguran da će građani lokalnih samouprava plaćati određenu cenu. Ne treba reći, ali znamo Zakon o ograničenju broja zaposlenih to znači sama država sebi kaže i ograniči zapošljavanje, da to nije decentralizacija, nego da je to najklasičniji oblik centralizacije, ali to nije zbog toga da bi imali evidenciju, da bi znali, da bi pomogli i pospešili kvalitetnije zapošljavanje, nego upravo da bi dirigovali.Sada je to neko dobro rekao, čini mi se čovek koji je i vodio uspešno ili manje uspešno, nije ni bitno, jednu lokalnu samoupravu, pa kaže - skoro za svaku opštinu možemo reći da ima višak 50 sa jedne strane, sa druge manjak 50 zaposlenih. To nije slučaj verovatno u beogradskim opštinama, u razvijenim opštinama, ali u opštinama koje imaju problem finansijske prirode jeste i to problem. Oni imaju višak zaposlenih, ali po strukturi nemaju dovoljno zaposlenih koji bi mogli da pruže kvalitetne usluge lokalne samouprave koji očekuju građani.Ko da uradi program i projekat i kako reče Krasić - ko u ime nekih lokalnih samouprava da aplicira? To treba da budu stručni ljudi, treba da budu ljudi sa vizijom, a bogami treba da budu i u dosluhu sa centralnom vlašću da znaju šta će biti aktuelno u određenoj kalendarskoj godini, šta bi moglo da se finansira i na šta oni mogu da računaju kao neku podršku.Mi smo čuli ovde da su neke apotekarske ustanove dobro radile. Imamo slučajeve da su neke radile loše. Sve je to u domenu lokalne samouprave i vi ćete zaista imati dosta posla. Ne znam da li ste vi najpozvaniji bili da branite ovaj zakon. Ne zameram ja to, nego da rešavate, već da uđete u rešavanje nekih problema koje će biti kasno sutra,

da ćete vi usvojiti ovaj zakon, ali nijedan problem nećemo rešiti i nije tačno da su predsednici opština i gradonačelnici zadovoljni sa ovim i vi to gospođo ministar znate dobro. To nije tačno, samo neki su čak i pričali da to nije dobar način. Oni ne spore da treba konsolidovati budžet, ali nije ovo način na koji treba uzeti pare od lokalnih samouprava. Neću da kažem da neko otima, nego prosto zakonom pokušavate da rešite neke stvari koje možda ne bi trebalo rešavati na taj način. Hvala vam.

Poštovana gospođo ministarka, članovi Vlade, gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, eto imali smo priliku da i dok se vodila rasprava u načelu čujemo raznorazne poteškoće narodnih poslanika da shvate razliku u procentima. Više pokušaja je bilo od strane poslanika da pruže pojašnjenjem i vidim da to i dalje ljudima nije jasno.Najpre, začuđujuće je da ovde postoji jedna vrsta, mogu slobodno da kažem, fenomena. Ne znam samo kako da ga nazovem, da li postizborni fenomen ili možda procentualni fenomen

spavali.Žalosno je eto da i nakon pojašnjenja i to vrlo dobrog klasičnog primera kolege da pojasni da postoje razlike i da nije uvek 80% više od 77, ako postavite pitanje od čega. To ste valjda trebali svi da sagledate još u osnovnoj školi kada smo učili da je 50% od jabuke mnogo više nego 100% od kriške jabuke.Sada kada imamo od Fiskalnog saveta projekciju i prognozu da će doći do povećanja budžeta iz koga će se to izdvajati, upravo tih 77% biće potpuno isto kao i sada 80%.Zaista mislim da su i narodni poslanici više umorni od slušanja te jedne iste priče, pojašnjenja, objašnjavajući ljudima ovde koji sede šta je to procenat, šta su to brojevi i ako zaista u parlamentu trebamo time da se bavimo, onda ćemo zaista sporo ići u donošenje i ostalih zakona, čeka nas izuzetno puno posla.Svedoci smo i meni je žao da i podnosioci amandmana čak nisu prisutni u sali. Neću da ih po imenima pominjem zato što nisu prisutni tu, ali izneli su kako su oni pomno pratili izlaganja, a svi smo svedoci da su se pojavili samo onog trenutka kada su trebali da obrazlože amandman i opet ih u sali nema. Postavlja se pitanje – kako su to oni pomno pratili pa smo slušali silne neke zaključke, zaključak broj jedan, zaključak broj dva. Nije validan, nijedan utemeljen u praksi.Ono praksi.Ono što mogu da kažem to je da od 2012. godine na sreću većina gradonačelnika iz redova SNS je dokazalo da su dobri domaćini u svojoj kući, da su savesni i odgovorni u obavljanju svojih funkcija.U Kruševcu upravo ta železnica koju malopre pominjete više od deset godina nije radila do 2012. godine. U Kruševcu je bilo mnogo problema, da ne ređam jer nema toliko vremena i ne želim da zamaram, ali ono što takođe ovaj zakon može da donese dobro to je da ako se osvrnemo na onu staru kinesku poslovicu koja kaže – daj čoveku ribu nahranićeš ga za jedan dan, nauči ga da peca nahranićeš ga za ceo život.Upravo će verovatno ovaj zakon dovesti do toga da i gradonačelnici svih gradova pristupe temeljno, odgovorno i savesno u obavljanju svojih dužnosti. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsednice Skupštine.Poštovani ministri tj. ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, moje ime je Stanislava Janošević i dolazim iz prelepog grada u srcu Banata, dolazim iz Zrenjanina. Malo se opširnije predstavljam iz poštovanja prema Domu Skupštine Republike jer prvi put govorim.Javljam se po ovom amandmanu ili po osnovu sijaset istovetnih amandmana i smatram da se trebaju odbiti. Već tri dana uporno slušamo neargumentovane govore opozicije i mogu reći da mi je izuzetno žao zbog toga, jer iskreno očekivala sam konstruktivnije predloge obzirom koliko se spremaju.Zamolila spremaju.Zamolila bih sve one koji potiru dobre poteze, mnogi od njih nažalost trenutno nisu u ovoj sali, što je poražavajuće, kada dolaze u ovu salu da se dobro pripreme i nikoga ne obmanjuju, kao što je konstantno slučaj.

dobio kontigent opreme za postrojenje koje će pročišćavati vodu i Vlada RS je podržala naš projekat zahvaljujući upornosti i dobrim potezima, kao i Vladi Republike Srbije, Zrenjanin će, ako verujete, nakon 40 godina dobiti zdravu pijaću vodu.Grad Zrenjanin na čelu sa SNS će to omogućiti svojim sugrađanima, na šta sam izuzetno ponosna. Hvala vam.

Hvala.Nemam stvarno nameru da se treći dan objašnjavamo i ubeđujemo da nije dobro ovo da se uradi, da je celishodnost ovog zakona što pre povuče i da se izađe sa novim predlogom, ali očigledno ovo je predlog predsednika Vlade i moraju stvari da se ispune, na kraju predsednik Vlade je nazvao službenike grada Beograda, nekim tamo idiotima.Mislim idiotima.Mislim da je red da ja povučem ovaj amandman, on bolje zna od mene da gradovima i opštinama ne trebaju, očigledno, sredstva, jer zna ko vodi lokalne samouprave, te ovim putem povlačim amandman. Hvala

Zahvaljujem.Amandman menja stav 3. tako što predlažem da umesto da odlučite da gradu Beogradu pripada 70% od poreza na zarade, da bude da gradovima pripada 77%, a gradu Beogradu 85% od poreza na zarade.Svakom je na volju da diskredituje i amandmane i poslanike, time samo o sebi govori, a meni je na volju da vas najdobronamernije upozorim na tri važne stvari. Nikada nemojte govoriti o tome da se daje novac gradu Beogradu. Ljudi u Beogradu i u svim drugim gradovima i opštinama zarađuju novac na teritoriji gde žive. Taj jezik je čudo i verovatno sedeći u ovoj sali, u digresiji, meni je lično žao što nije ministar Vujović, mislim da je njegov zadatak bio i smatram prilično lepim sa vaše strane i hrabrim potezom da umesto njega obavite jedan posao koji nije vaš, ali tako to biva, dakle, jezik je čudo i ako ste pažljivo slušali, onda ste mogli uočiti koliko čudo je jezik. Sklonost centralne vlasti da govori o tome da daje neki novac je naveći bedem svakoj reformi društva i sistema u Srbiji, zato što taj novac ne daje.Druga prepreka reformama je što se ovde priča o ili stranke jedne o drugima, detinjasto, ne zrelo, ne produktivno, ali uveseljava mnoge od nas takva komunikacija, ili se priča o gradonačelnicima. Ovaj zakon nije ni o strankama ni o gradonačelnicima. Ovo je zakon o ljudima koji žive u Srbiji, i tu se vi i ja slažemo, ja ne sumnjam, ali to niko sem nas dve nije čuo. To je druga velika prepreka, jer naši zakoni nigde ne stavljaju u centar građanina. Ja sam u ovoj sali rekla da je država, da su ljudi i rugali su mi se, osim ministra Selakovića, razumeo je da državu čine ljudi, i ništa više i ništa manje, i da je onda posao onog ko dobije odgovornost na javnim poslovima da brine o ljudima. O tome je ovaj zakon.Treća velika prepreka je što, osim tog jezika da dajemo nekome novac, osim toga što ne stavljamo građanina u centar svakog zakona i u jezik kojim komuniciramo u ovoj sali, treća velika prepreka je što na jedan potpuno neodgovarajući način pokušavamo da rešimo problem i ravnomernog razvoja i dovoljno novca za sve što treba ljudima koji žive u opštinama, a da niko ne vodi dijalog kako hoćemo da izgleda Srbija, regionalno, po opštinama, po gradovima. To su tri velike prepreke i te tri su prepreke, manje, više, u vašoj nadležnosti.Šta znači, procenat koji ja amandmanom tražim da bude veći za Beograd? Zarada, porez na zarade, i to govorim zbog ljudi koji možda prate, možda ne prate, to je njihovo pravo, moja je obaveza da objašnjavam šta će da ima se desi zbog toga što se menja zakon, dakle, porez na zarade u nekoj opštini na prosečnu zaradu od 40 hiljada, odnosno bruto zaradu, sasvim grubo govorim, od 65 hiljada negde oko 6.500. To su ljudi koji tu zaradu, molim vas da ne dobacujete o amandmanu, ako hoćete da poštujete predsednicu skupštine, koja sa teškoćama pokušava da napravi red. Ako imate nešto da mi kažete, izvolite tražite repliku, dobićete repliku.Mogu

**Gordana Čomić** Da nastaviću, nije problem.Dakle, porez na zarade, u tom iznosu od 6.500 delite na ili 50-50, kako je bilo, ili 80-20, ili koliko god. To je novac koji su ljudi zaradili u toj opštini gde žive, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Crnoj Travi, i u Nišu, i u Beloj Palanci, Subotici, gde god hoćete. To nije novac koji bilo ko bilo kome daje. I taj jezik je vrlo važan da se izbaci iz upotrebe, jer će ljudi to čuti, čuće i vas i sve nas koji budemo izmenili način na koji govorimo o novcu iz koga se i vi plaćate i ja se plaćam, oni zarađuju taj novac, da bi brinuli o dobrom upravljanju, da bi imali sve potrebe zadovoljene.Zašto je važno da razgovaramo onda da Beogradu ne treba uzimati više nego što mu se uzima? Zato što ja znam koliko je zgodno širiti, kako da vam kažem, kroz Srbiju taj Beograd, on uzima sve, a o nama jadnima u Centralnoj Srbiji, u Vojvodini niko ne brine. To nije dobro, nije zdravo imati animozitet prema svom glavnom gradu. Ovim ga hranite, ne namerno. Mislim, ne govorim ni o čemu ružnom, nego kažem prosto da će to da proizvede negativne posledice bez potrebe.Kada Beograd napreduje, onda možete da računate i na regionalni razvoj, ali stvarno na regionalni razvoj ne možete da računate ako ne napreduju gradovi, ako nema dijaloga o tome šta znači regionalni razvoj za Srbiju. Da li će ili neće biti dobrog upravljanja? Sami ste rekli, prethodni zakon koji ovim menjate, gde smo izmenjali 50-50 na 80-20, imao je dobru nameru. To je etika namera, od toga koristi nema, samo zla. To je ono – hteo sam, dobro. Nema veze što si ti hteo, važno je šta si ti uradio, to je etika odgovornosti. Pa je onda u analizi uočeno da su oni koji su vodili opštine

tome.Samo da pojasnim, ovde semantika, ovo jeste ustupljeni prihod, ne bih smela da govorim tako o porezu na imovinu, koji je sopstveni prihod, ali razumem nameru i hoću da vam kažem da sam usvojila i paziću u budućnosti. Hvala

koleginicu cenim pre svega zbog njene ozbiljnosti u dosadašnjem radu, ali mislim da je amandman koji je predložila neozbiljan. zbog toga što su članovi upravo te političke opcije u prethodnom periodu na svom primeru kako upravljaju gradskim opštinama grada Beograda pokazali da je nekima ne i previše novca iz tog budžeta, nego su se snalazili tako što su izmišljali pojedina radna mesta kako bi utrošili svoj budžet.Evo, uzmimo primer predsednika gradske opštine Vračar, Branimira Kuzmanovića, u stvari dosadašnjeg predsednika, koji je, zamislite, u svom mandatu od 2012. do 2016. godine zaposlio kao pomoćnike čak 54 osobe. 54 osobe je zaposlio kao pomoćnike predsednika gradske opštine. Oni su na tim dužnostima ili funkcijama bili dan, dva ili nekoliko dana, a onda im je pronalazio nove funkcije u svojoj opštini, tj. nova radna mesta. Na taj način je izvrdao Zakon o zapošljavanju, ali čovek se lepo snašao kako da potroši višak para koji je imao u budžetu svoje gradske opštine.Eto, to sam izneo samo kao primer i zato mislim, gospođo Čomić, cenim vas izuzetno kao ozbiljnu osobu, da je ovaj amandman kao predlog neozbiljan. Hvala.

emotivne probleme koje ima kolega Đokić što je ražalošćen jer mu se moj amandman ne sviđa, ali ne razumem potrebu da kleveće i blati Branimira Kuzmanovića koji nije prisutan u sali. Ako je argumentacija da vam se ne sviđa moj amandman, to je vaše pravo. Ja ću braniti vaše pravo da vam se ne svidi ni jedan moj amandman, ali takođe ću braniti pravo primene Poslovnika da ne zloupotrebljavate to što pripadate većini i da klevećete, umesto argumentacije, ljude koji nisu prisutni u sali, bar ne u istoj rečenici sa mojim imenom. Osim što to nije lepo, to govori prilično sve o vama. To je i svojevrsno kršenje Poslovnika i očiti nedostatak političke kulture.Veza između mog amandmana i vašeg stava o Branimiru Kuzmanoviću ne postoji, ali to je vaš izbor, nije moj. Ja ću gledati da pišem amandmane koji će se možda vama dopasti, mada ne očekujem. najmanje dva meseca kada bude bilo usvajanje budžeta, i vi ćete sa žaljenjem prihvatiti i današnju moju diskusiju i amandmane, a ja ću sa radošću prihvatiti ako se kod vas pojavi nova politička kultura da razgovaramo argumentima i da svoje poruke unapred pripremljene o tome koga klevetati na sednicama Skupštine ostavite ispred vrata ove sale. Svima bolje. Hvala vam. Moram da reagujem, rekli ste da je to povreda Poslovnika. Ne slažem se sa vama da ja mogu na taj način da povredim Poslovnik, ali se onda pitam da li vaša poslanička grupa spontano vređa ljude koji nisu u kažete poslanička grupa SNS pripremi vređanje. Onda ispadne da vaša poslanička grupa spontano vređa, što mi je teže da primenjujem Poslovnik ako neko spontano politički vređa ljude koji nisu danas bili u sali,

da upadnem u zamku da govorim isto. Ja nisam taj tip političara i čoveka da ponavljam tuđe uvrede.Molim da se ne dobacuje šta radimo, a šta ne radimo. Učestvujemo u radu sednice.Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić.Da li neko želi reč povodom ovog amandmana? (Ne.)Na član 1.

Beograd dobije više i time smo isto hteli da vam pokažemo da možemo da imamo razne neke varijacije i da opet ne možemo ni za jednu da dokažemo da je ona neko suštinsko, sistemsko rešenje za finansiranje lokalnih samouprava.To

čega ministarka za lokalnu samoupravu brani uporno taj zakon, jer on se bavi konsolidacijom finansija, tj. budžeta i samim tim bi to trebao da brani ministar finansija. Kao što vidimo, ni predstavnica iz Ministarstva finansija nije tu, a i danas je na odboru obrazložila zakon na taj način da lokalne samouprave moraju da se nauče da štede. E sad, one neće svakako štedeti na tome što će otpustiti partijski višak u javnom sektoru lokalnih samouprava. Verovatno će početi da štede na nekim investicijama, štedeće verovatno na socijalnoj zaštiti, štedeće verovatno na kulturi i raznim nekim drugim stvarima. Neće plaćati verovatno račune za škole itd.Tako da, takvo jedno rešenje znači da se očigledno nismo bavili sistemskim stvarima, već je isključivo bilo samo kako ćemo da da zakrpimo neke rupe u budžetu.Drugo, ovde smo čuli neka omalovažavanja poslanika time da mi ne znamo matematiku itd, objašnjavajući nam da, što je matematički tačno, da vi kada podignete neku ostavu koju ste pretpostavili da će biti podignuta, da će se, bez obzira što je smanjen procenat, dobiti apsolutno možda ista ili veća vrednost. To je matematički tačno i s pretpostavkom da će se to stvarno uvećati, ali to je samo vaša pretpostavka, kao i Fiskalnog saveta, koja se ne mora obistiniti.Ono što je jako važno, ako se stvarno prihodi po osnovu oporezivanja od zarada budu povećavali, to znači ili da su plate povećane ili da se povećala zaposlenost. Ako je sve to tačno, ili bar jedno od ta dva, a lokalne samouprave od toga u najgorem slučaju ne mogu da imaju korist, eventualno mogu da budu na istom na čemu su bili pre izmene ovog zakona, onda trebamo da se pitamo zbog čega ne bi lokalne samouprave, ako već imamo neku dobrobit od toga, zbog čega onda one ne bi imale korist? Zbog čega bi im rekli – pa ne, vama je dosta ono što ste imali nekad, nema potrebe da imate više? imate više? Ako neka zajednica privredi više, ako se više ljudi zaposli, ako plate u toj lokalnoj samoupravi rastu, zbog čega ona ne bi imala korist od toga?Drugo, moramo stalno da se vratimo, kažem pošto se radi o konsolidaciji javnih finansija, ovde ima mnogo rešenja koja mogu da reše taj problem tih 4,8 milijardi dinara. Znači, samo pogledajte gubitak jednog državnog preduzeća kao što je RTB Bor, koji je više nego duplo veći samo u jednoj godini od tog iznosa. Da ne govorimo drugi način. Znači, postoje načini koji očigledno nisu preispitivani u ovome.Ministarka naravno nije odgovorna za to. Prvo, od skora je ministar, drugo ne bavi se javnim finansijama. Ne očekujem stvarno da mi vi na to date odgovor iako ste juče mi rekli da su subvencije neophodne, mislim da nema potrebe da s vama uopšte ulazim u tu diskusiju, jer to nije vaš resor i nemate potrebe vi to ni da branite, vaš resor je lokalna samouprava i hajde da se držimo toga, mada cenim vaš napor i taj trud što sedite i sad ovde i što ste uložili sve to vreme. Ali, mislim da su vas, da kažem, nekako namestili da dođete ovde, a da se ministar Vujović jednostavno krije i neće da nam izađe na oči da priča sa nama o tome.Drugo o tome.Drugo isto što bih hteo da naglasim, jako je važno znači da se bavimo sistemskim stvarima i da probamo ubuduće ako hoćemo da se bavimo lokalnom samoupravom daj da donesemo neko sistemsko rešenje. Ovo nije sistemsko rešenje, ono se odnosi isključivo na pokrivanje nekih rupa u budžetu i onda zato ova diskusija na neki način postaje besmislena. Hvala. Brnabić** Ja vas molim da i sve narodne poslanike u ovom trenutku da ne vređate moje kolege ministre. Ministar finansija se ne krije, ponajmanje se krije od toga da brani jedan član, jedan stav jednog zakona. Tako da, ministri u Vladi Srbije imaju ministri u Vladi Srbije imaju ozbiljne zadatke, ozbiljno se tim zadacima bave. Shvataju svoj posao apsolutno ozbiljno, u to vas ja uveravam, na kraju krajeva i rezultati, finansijski i ekonomski i svi drugi o tome dovoljno govore i Vlada Srbije funkcioniše kao jedan tim. Ja sam ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, razgovarala i sa premijerom i sa ministrom finansija, zajedno smo došli do ovog rešenja, tako da, pozvana sam i kompetentna da branim ovo, molim još jednom da se ne vređaju ministri u Vladi Republike Srbije, svakako ne ministri koji u ovom trenutku nisu u sali. Mene možete da vređate. Hvala vam. Milanka Jevtović Vuković. kolege poslanici i poslanice, naravno da ovaj amandman ne treba prihvatiti, ali ono što se u gotovo u osnovne karakteristike svih podnetih amandmana, to su politikanstvo, manipulacija, neznanje i jedna čista demagogija.Javila sam se iz razloga što je ovde više puta pominjana socijalna zaštita i uskraćivanje prava lokalnim samoupravama za davanje socijalne zaštite, a znamo da su upravo te kategorije stanovništva najranjivije. Takođe, se pominjalo i da će lokalne samouprave biti uskraćene za pružanje usluga socijalne zaštite.Moram da kažem da je to ili posledica neznanja ili posledica jednog populističkog stava bivšeg režima. Moram da kažem da se sva prava najsiromašnijih ljudi u Republici Srbiji finansiraju ne iz lokalnih budžeta, nego iz republičkog budžeta. To su prava na novčanu socijalnu pomoć. Prava na dodatak na tuđu negu i pomoć, pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, pravo na hraniteljstvo, pravo na smeštaj, pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite i druga porodično-pravna zaštita prema građanima koji u Centru za socijalni rad kao organi starateljstva obavljaju.Takođe, moram da naglasim da je ova Vlada prvi put svojim budžetom obezbedila namenski transfer lokalnim samoupravama za razvoj usluga socijalne zaštite gde spadaju i te usluge geronto domaćica koje smo danas više puta čuli od predstavnika od opozicionih poslanika.Opština iz koje dolazim, opština Priboj upravo za razvoj usluga socijalne zaštite iz republičkog, ne lokalnog budžeta dobila je tri miliona 501 hiljadu dinara. Prema tome, ja bih zamolila poslanike bivšeg režima da ne manipulišu, da ono što ne znaju pitaju i da na kraju krajeva ovde ne obmanjuju pre svega ne samo nas, nego pre svega građane Republike Srbije. Zahvaljujem.(Nenad

vam. Vrlo kratko, zato što je zaista kasno i zato što već ulazimo u cikluse ponavljanja.Podneli smo amandman, po kome smo predložili 80% i 70% raspodele, kao još jednu od matematike koje same za sebe ništa ne mogu dokazati, kao i ni predložena matematika u originalnom predlogu izmene zakona. Prosto, sa željom da bismo razgovarali, da se niko ne bi osećao uvređenim. Nema razloga ni da se ministar oseća uvređenim što je rečeno da se krije, kao što nema razloga ni da se poslanici osećaju uvređenim za čiju raspravu je rečno da je farsa.Znači, zaista sugerišem da spustimo strasti. Nastupamo dobronamerno, a ja ću samo ponoviti pitanja od juče, ako fiskalni deficit je imao jedan trend kada su lokali dobijali više, a tada, oprostite. U pogledu fiskalnog deficita dati argument da je 1,1% fiskalni deficit, da mu je doprinos dala ova preraspodela poreza na zarade. Znači, 2011. godine je kontra otišao trend.Isto tako pad kapitalnih investicija, povećanje zarada na lokalu nisu reverzirani 2011. godine kada je okrenut trend. Prosto smo postavili ta pitanja iako fiskalni deficit nije poremećen raspodelom poreza na zarade, zašto se onda sada zadire u zarade na lokalu. Samo toliko, to su pitanja koja su ostala od juče nedogovorena.

smanjenja prihoda lokalnih samouprava po osnovu poreza na zarada, ode u suprotnom pravcu i da se radikalno poveća deset posto u sve tri kategorije koje postoje.Smatram postoje.Smatram da ukoliko smo iskreni u tome da treba da idemo ka decentralizaciji onda bilo koja promena, bilo kakvih prihoda koji trenutno postoje, ne može da ide ka smanjenju, može da ide samo ka povećanju. Pokušaću i dodatno da obrazložim logiku koja stoji u korenu ovoga. Ako sam dobro razumela obrazloženje pisano koje je stiglo uz nacrt izmena o izmenama ovog zakona, dva su proklamovana cilja ovih izmena.Prvi je da se poboljša loš zakon iz 2011. godine, a drugi cilj je doprinos fiskalnoj konsolidaciji.Sada, što se tiče ovog zakona iz 2011. godine, sudeći po onome što sam čula ovde u poslednja tri dana, gde se praktično sadašnja, bivša, bivšija i najbivšija vlast takmiče u evociranju uspomena o finansijskim marifetlucima iz različitih krajeva naše lepe države, ja sam stvarno uverena još više, a bila sam i pre toga, da taj zakon treba menjati.Ono što mene brine je što se nije krenulo u promenu celog zakona i nalaženje nekog sveobuhvatnijeg rešenja, koje bi se posebno posebno usmerio na sprečavanje ovih mogućnosti tih lokalnih malverzacija, nego se menja bukvalno samo jedan član i to onaj najosetljiviji koji se tiče finansija i to tako što se novac smanjuje.Ja se plašim da će ovo samo pogoršati situaciju kada je reč o lokalnim marifetlucima, jer ono što ja vidim da će da se desi ukoliko se ovaj prihod smanji, jeste da će neodgovorne lokalne vlasti izaći pred građane na lokalu i reći – jao, ovi iz Beograda su nam smanjili novce, mi sad nemamo za socijalna davanja, mi sada nemamo za svašta nešto, mi moramo to da nadomestimo, kako, parafiskalnim nametima na porodične firme, mala i srednja preduzeća koja su i osnovni i privredni subjekti i nosioci privrednih aktivnosti u većini tih lokalnih samouprava.Onda se plašim da će te iste porodične firme pod teretom novih nameta, ili bežati u sivu zonu, ili ići u zatvaranje, što sa sobom nosi smanjenje zapošljavanja, gubitak radnih mesta, što onda opet dovodi do umanjenja prihoda, koji centralno idu ka Republici, da bi onda sa Republike bili u nekom procentu transferisani nazad na lokal. Znači, to je strah koji imam. Lokalna vlast, ako je neodgovorna, ona će biti neodgovorna sa bilo kojom sumom koju joj budete dali.Prema tome, ja smatram ako ako ste već namerili da samo menjate ovaj član zakona, a ne sumnjam da će to biti izglasano sutra, htela bih krajnje dobronamerno, upravo zbog ovoga što smo čuli o ovim silnim marifetlucima u poslednja tri dana, da sugerišem da paralelno sa tim, ako već ne idu neke sistemske promene, makar ide od strane izvršne i centralne vlasti, sugestija tim lokalnim vlastima, da moraju transparentno da rade poslove lokalne uprave, da počnu konačno ono što su zakonski obavezni da objavljuju, a ne objavljuju, a to su informatori o radu sa budžetima, izvršenjima budžeta, a da ih povrh toga proaktivno objavljuju redovno na nedeljnoj bazi, na mesečnoj bazi, svaki dinar iz budžeta na šta je otišao, kome je otišao, imenom i prezimenom ako je fizičko lice u pitanju, ili nazivom firme ukoliko je firma u pitanju, pa da se prikači i ugovor koji je potpisan.Znači, ovo je krajnje dobronamerna sugestija. Plašim ovog vrzinog kola i da trenutno, ako se ne ide u sveobuhvatnije menjanje zakona, neodgovorne lokalne vlasti nastaviće da budu neodgovorne i još će iskoristiti ovo smanjenje kao izgovor pred svojim građanima zašto im nešto uskraćuju.Naravno, ako dođe do ovog scenarija, a uverena sam da je on jedini mogući i ako dođe do podizanja parafiskalnih nameta, a samim tim i do pritiska na porodične firme, mala i srednja preduzeća, njihovo bežanje u sivu zonu i zatvaranje, ja ne vidim kako ovaj drugi proklamovani cilj uopšte može biti ispunjen, tj. doprinos fiskalne konsolidacije. Mislim da u tom slučaju idemo u dalju makroekonomsku nestabilnost. Toliko od mene. Hvala. Zahvaljujem.Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Boško Obradović, Zoran Živković,

Hvala.Prvo, ocena Zakonodavnog odbora da ovo nije u skladu sa Ustavom je potpuno besmislena. Svako ko je duže bio u ovoj Skupštini, a bilo ih je puno, zna da su takvi amandmani bili potpuno normalno, i on se aktivira u trenutku ako se usvoji amandman broj 1. Time nema šta da se objavljuje u „Službenom glasniku“. Onda je besmisleno da postoji član 2. koji definiše kad treba da se objavi. To je jasno kao dan. Nema potrebe da se time bavimo.Ono što je suština ovog zakona, to sam već govorio u današnjoj raspravi, neću da ponavljam, otimanje para, da li se to vama sviđa ili ne, nemojte da otimate ako vam se ne sviđa. Rekao sam da to nije vaša krivica, ministarka, nego da je to neko loše pregovarao sa MMF-om. Time se dalje stvaraju uslovi za smanjivanje decentralizacije, koja je neophodna, bez obzira na neke druge stavove, a takođe ostaje onaj princip odokativnosti, odnosno princip dobrih i loših đaka koje milošću vladara neko nagrađuje nekim posebnim sredstvima koja im se daju za namene koje su potpuno besmislene.U

na taj način. Subotica jula ove godine 105 miliona, Zaječar maja ove godine 100 miliona, to je 505 miliona ukupno. To je 12 ili 13% ove uštede o kojoj vi govorite. Naravno, ovo su samo najveći transferi, ima tu puno manjih i to sigurno prelazi milijardu i po dinara, što je praktično

Jasno je da će ovim zakonom sve lokalne samouprave i opštine i gradovi biti jako ugroženi i prosto, neće funkcionisati kako treba, ali je najgore od svega toga što niste vodili računa o devastiranim područjima, a takvih je 40 u Srbiji. Kako će ta područja funkcionisati kada do sada bez smanjenja nisu mogla da funkcionišu?Istine radi, 23,7 milijardi od 2000. godine investicija do danas je ušlo u našu zemlju, od toga samo 0,49% su iskoristile opštine koje se vode kao devastirana područja. Od 40 lokalnih samouprava koje imaju taj status, samo devet lokalnih samouprava je dobilo ili iskoristilo pravo na te investicije. Kako će se te lokalne samouprave izboriti sa ovim smanjenjem, jer je jasno da bez transfera i pomoći Republike ne mogu da funkcionišu? Suština ovog zakona je centralizacija Suština ovog zakona je centralizacija i da svim novcem raspolaže jedan čovek, kao što raspolaže parlamentom, kao što raspolaže pravosuđem. Ne govorim ja ovde da bih kritikovao SNS, već govorim već govorim da to nije utemeljenje i da to nije put i pravac ako želimo da postanemo jedna moderna, razvijena evropska zemlja kojom trebamo ići.Dragi prijatelji, ovde se kaže u obrazloženju korekcija procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade je mera fiskalne konsolidacije u cilju smanjivanja ukupno fiskalnog deficita.O kakvom mi deficitu ovde govorimo, kada vi iz SNS kažete da nam je budžet u suficitu, da nam mnogo dobro ide, da građani nisu svesni koliko nam dobro ide? Te dve stvari prosto nisu kompatibilne, pa da nam objasnite šta je istina

Dame i gospodo narodni poslanici, četvrti put iz cuga, tri puta sam se javljao i nisam dobio reč. Otišao moj prijatelj iz Beča, da ja imam stan u Beču, verovatno da bih reč dobio ranije. Otišao je moj prijatelj vinodevac, evo ga i ovaj pivski čovek, i on ima nešto protiv,

Jedan je požurio najverovatnije na noćnu berbu grožđa, možda traži Pavićevića, drugi mora da obiđe sve svoje stanove, sve svoje nekretnine, a verujte, to nije lako.Javni prihod kojima se lokalnim samoupravama smanjuje, je prihod koji je ustupljen. Dakle, to je državni prihod i to treba svima da bude jasno.Neko ko je smanjio deficit, neko ko je inflaciju sveo gotovo na nulu, neko ko je rast kursa doveo do podnošljivog, i ovaj pivski što se smeje treba da zna da za četiri godine vlasti stranke bivšeg režima kurs evra je skočio za 50%. Rekao sam „evra“, jer su oni uglavnom „evroljubi“, svi ti gradonačelnici ili kradonačelnici su bili „evroljubi“ i ne razumem zašto sada oni kukaju zbog prihoda koji će biti umanjeni novim vlastima, a većinom su to ljudi

dok ja pijem vodu iz azbestnih cevi, moj bivši predsednik opštine, sa stanom u Beču, koji dirljivo priča o korupciji, je potrošio na jedan ručak, odnosno na tri hiljade ručaka odjednom, 35 hiljada evra.Zbog toga pretpostavljam, a mogu i da tvrdim, da lider najuspešnije i najveće stranke želi da smanji potrošnju u lokalnim samoupravama. Da ste vi na vlasti u lokalnim samoupravama, razumeo bih tu vašu galamu, ali s obzirom da se većinom radi o vlastima koje su identične u Republici, Pokrajini, na opštinskim nivoima i u gradovima, ja verujem da je ušteđen novac, da je ušteda dobra. Ja pretpostavljam, a to ćemo u budžetu i videti, da će se štedeti i u državi.Ovde smo čuli svašta. Ovde smo čuli ljude koji u životu belu banku u realnom sektoru nisu zaradili, da neko uzima novac iz njihovog džepa. Novac je sredstvo za razmenu robe. Dakle, neko ko ništa u životu nije proizveo, neko ko nije gumicu na česmi zamenio, neko ko ekser nije ukucao, dok nas je zaduživao, makar da imamo na čega znojavu košulju okačiti, nego je danas pričao o tome kako, eto, država pljačka lokalne samouprave. Sve bih to razumeo da je neko od njih bilo šta u životu stvorio.Građani nisu guske za čerupanje, oni nemaju dovoljno perja, koliko su prethodne vlasti mogle da očerupaju. Ne samo perje, kožu ste im zgulili. I kad vi pričate o uštedi i korupciji, to je jako dirljivo. Kad neko ko ima penthaus sa 250 kvadratnih metara, kad neko ko je kreirao „Energozelenum“, međunarodnu prevaru koja će nas koštati 120 miliona evra, toliki je odštetni zahtev, kad neko priča o uštedama, ja moram da kažem da njegov amandman od 90% da pripadne lokalnim samoupravama ima smisla. Ima smisla da date i 900%, jer je dug dve milijarde. Uglavnom je pravljen tako što je išlo na ličnu reklamu predstavnika stranke bivšeg režima.Moram da vam kažem da amandman ne može da se povuče usmeno, nego pismeno, pisanim putem. Tek toliko da onaj ko je temeljno očerupao lokalnu samoupravu, zna na koji način treba podneti i povući amandmane. Ja bih glasao za njegov amandman da se on odnosi samo na Inđiju. Međutim, Inđija ovako jadna, bogoljasta, moraće da štedi. Kao i Smederevska Palanka. Ne možete da date za projekat za bazen 35 hiljada evra koje ste oteli od onih, kako ste rekli – za paštete itd, a kupovali ste pljeskavicu za 870 dinara, od 200 grama, dva puta skuplje nego u „Maderi“. Dakle, toliko ste vi vodili računa da temeljno opljačkate građane Republike, lokalnih samouprava i Pokrajine. Ja bih voleo da vam je predsednik stranke, dojučerašnji, ne znam ko vam je danas, ne znam ko će biti sutra, da vam je tu, da nam on kaže, zašto je bio protiv neke freske. A ja predlažem da stavimo njegovu fresku u Heterlend, to je njegova zadužbina. Ako su vam proradila žuta pivska zrnca, vama opraštam, ali mislim da vam je vreme da krenete kući i nahranite onu žutu patku. Dok vi ujutru ustanete, ako je večeras ne nahranite, bogami, ona će da skapa. I samo da znate, nemojte se uzdati u žutu patku. Žuta patka neće razvaliti nas, već vas. Nisu oni nezadovoljni radom vlasti, već radom opozicije bivše vlasti stranke bivšeg režima, koja je temeljno čupala i čerupala sve što je stigla.Mi želimo da imamo jeftin javni sektor, da građani izdvajaju srazmerno svojoj ekonomskoj snazi, da ne može više da bude – ako ne možete da zaradite koliko mi možemo da otmemo, mi ćemo vas zadužiti. Pitam – koliko godina treba da Inđija vrati dug od dve milijarde i sto? Pitam vas – gde je hala za univerzijadu iz 2009. godine i još nije završena, a proces sa „Monterom“ koja je bila firma vaše stranke je u toku sa zahtevom od 440 miliona? Onda vas pitam – da li vi imate pravo da vaš ovlašćeni predstavnik priča o korupciji i da upotrebljava reči koje svakako nisu primerene?Ja vas molim da

protiv čega ste i za čega ste, a ne protiv koga ste i da probamo da složni izađemo iz ove situacije. Mislim da ćemo nesložni vrlo brzo propasti. To je moj poziv na jedinstvo. Ne morate da mislite ono što mi mislimo. Ovde treba da sukobimo stavove, napravimo rezultantu na osnovu toga i da utvrdimo političku istinu glasanjem i, bez obzira što ste mnogo toga lošeg učinili, i dalje pokušavamo da vam pružimo ruku. U vašem je interesu da ne podmećete nogu, nego da tu ruku prihvatite. Ukoliko mi ne verujete, vrlo brzo će vas iz ovih klupa nestati, što neće biti veliki gubitak. To će biti samo dobitak za građane Srbije. Hvala. Poslanici skupštinske većine nikada ne bi trebalo da omalovažavaju amandmane gde se predlaže brisanje svih članova određenog zakona. Oni koji su nekada žustro kritikovali nas, srpske radikale koji smo na taj način iznosili svoj stav prema određenom zakonu, danas to itekako koriste. Nekada su to smatrali opstrukcijom, danas to smatraju legitimnim načinom rada u parlamentu, što naravno jeste tačno. I sada u skupštinskoj većini sede neki narodni poslanici koji su takođe tada bili u SRS i takođe se s nama zajedno zdušno borili i izborili za to da su ovi amandmani zapravo odnos poslaničke grupe prema određenom zakonu.Ja moram da podsetim na pre 10 ili 11 godina kada je donošen onaj, zaista pogubni Zakon o javnim agencijama, kada smo mi predlagali da se svi članovi toga zakona brišu da bismo na taj način pokazali tadašnjoj vlasti i tadašnjoj skupštinskoj većini i građanima Srbije da su agencije nešto što će mnogo koštati državu a od čega niko neće imati koristi osim onih ljudi koji se u agencijama, preko svojih stranačkih funkcija, zapošljavaju za mnogo veće plate nego što su plate u državnim organima i svi ste u kampanji obećavali, i oni koji su taj zakon donosili i oni koji su sada vlast. Vi ste u kampanji obećavali da ćete, kada dođete na vlast te agencije ukinuti i niko to do sada nije uradio.Ovo je digresija, da bih objasnila šta zapravo znači kada se brišu svi članovi jednog zakona. Nije dobro što vi u Vladi, u ovom obrazloženju, nekako niste spremni da prihvatite tu činjenicu da neko ne želi, odnosno da misli da vam ne treba ovakav zakon u našem pravnom sistemu.Ali, meni je ovde interesantno obrazloženje jednog od podnosilaca amandmana koji kaže da je amandman podneo, imajući u vidu činjenicu da je reč o završnom delu predloženog zakona. Zakon nema rep, ne može biti završni deo zakona, može biti poslednji član, mogu biti prelazne i završne odredbe itd, ali naravno, to je nedostatak iskustva i znanja i trebalo bi zaista i poslanici koji podnose amandmane da o tome vode računa.I ovo je dokaz da se mi, završavam gospodine Arsiću, tri sekunde, i ovo je dokaz da se mi iz SRS potpuno potpuno razlikujemo i od ovih koji su na vlasti i od ovog dela tzv. opozicije i bilo je nejasno zašto je gospodin Martinović rekao malopre, sve nas strpao u isti koš kao Vučić napreduje dok ga kritikuju radikali, Dveri, demokrate, itd, i onda sam ja shvatila zašto je Vučić toliko popularan. Pa zato što ga je Martinović pre tri godine onoliko kritikovao i sve ono loše o njemu govorio. Hvala.

jel mogu da ih pustim da iskale sav svoj bes pa ću ja za dve minute da kažem to što imam?Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da su građani Srbije koji su pratili i načelnu raspravu i raspravu u pojedinostima mogli da vide da je jedino što spaja stranke koje su opozicija, odnosno poslaničke grupe i samostalne poslanike,

nisam čuo, a ni moje kolege iz Poslaničke grupe SNS, ni jedan predlog kako da se popravi stanje u oblasti lokalne samouprave, a koliko su argumenti pojedinih poslaničkih grupa bili neozbiljni, govori i ono o čemu je pričala i uvažena minstarka, a to je da su poslanici iz iste poslaničke grupe predlagali različite procente za finansiranje lokalne samouprave, pa se onda ne zna da li opštinama treba davati 85, 86 ili 87%.Šta 87%.Šta to govori? To govori samo da, ajde da podnesemo određeni broj amandmana da se kaže da smo nešto radili u Narodnoj skupštini. Izvinite, ali to nije ozbiljna politika. I sve ono što ujedinjuje ljude koji su govorili protiv ovog predloga zakona, to je da ne valja SNS i ne valja Aleksandar Vučić i to je legitiman politički stav, ali oni imaju samo jedan drugi problem. Što narod ne misli kao oni.

Ja mislim da je loše kada neko kaže da se odavde iz ovih klupa emituje mržnja prema bilo kome i u to ste mogli da se uverite svi vi i predstavnici Vlade i poštovana ministarka, da odavde nije bilo reči mržnje, niti je bilo loše namere, a sve vreme smo optuživani za to zbog toga što razmišljamo drugačije o nekim temama. Mi zaista verujemo da je nelogično i da je sve vreme centralizacije para, budžetskih para od 2012. do 2015. godine za koje imamo egzaktne podatke, dakle, od 18,8% 2012. godine do 11,4% ili 11,6%, 2015. godine nešto što upućuje na, ne samo fiskalnu centralizaciju nego i političku centralizaciju, jer na takav način se demotiviše dobar deo ljudi unutar Srbije, ljudi koji treba da vode svoje lokalne samouprave i vode brigu o sebi.Takvo prihvatanje te argumentacije i kritike na bilo koji predlog je nešto što smo čuli upravo iz klupa preko puta nas, da svi koji ne misle kao vi, su ili zlonamerni ili ne razumeju, ili su glupi ili ne znaju matematiku ili su neprijatelji ove zemlje. Do tog nivoa je ova rasprava došla da su ili strani plaćenici ili neprijatelji ili ljudi koji ne vole zemlju. Ne priznajem nikom da voli ovu zemlju više od mene, ali ne mislim da ste vi neprijatelji ove zemlje. Možemo da se razlikujemo po ovim temama i zaista neću dozvoliti da bilo ko optužuje bilo koga iz DS, iz ovih klupa, da radi zlonamerno i da je neko ko je plaćenik, zbog toga što se ne slaže sa nekim predloženim temama. Probali smo da damo svoj doprinos i predložimo najbolja rešenja za ono što bi trebalo da doprinese i radu Vlade ali i radu lokalne samouprave u Srbiji.

konkretne predloge, primedbe, argumentovani, kvalitetno govorili o ovom zakonu. Mi smo veoma ozbiljno shvatili ovaj predlog, bez obzira što se radi samo o dva člana, jer se radi zapravo o suštini Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i niko od nas ni u jednom momentu nije pokazao ni nestrpljenje, ni nervozu, ne daj bože mržnju, jednostavno, neprihvatljivo je da neko eto da bi dao završnu reč, da kaže da neko ko kritikuje zakon, da zapravo mrzi vlast ili mrzi predsednika Vlade. To je prosto neverovatno. Dakle, nema nikakvog ličnog odnosa u tome što mi kažemo da ovaj zakon nije dobar.Na kraju krajeva, ministar je od prvog momenta još na odboru kada smo pričali o ovom zakonu, takođe izrazila svoj stav da ovo nije dobro rešenje, da je ovo samo rešenje za neki kratak trenutak i saglasila se da treba dase radi jedan ozbiljan sveobuhvatan zakon. Ja sam vas tako razumela.Zaista je neprimereno, možda se moglo intervenisati po Poslovniku i uvredljivo da bilo ko kaže da narodni poslanici, ja sad govorim pre svega o poslanicima SRS, da narodni poslanici koji se protive nekom predlogu Vlade i koji kritikuju predlog Vlade, da samim tim mrze onoga ko je to predložio. Ja vas molim da takve kvalifikacije ne koristite. Mi želimo i dalje da budemo i bićemo sigurno najozbiljniji kritičari u ovom parlamentu. Ali, ponavljam, ništa lično, sve argumentovano i sve u interesu građana Srbije. Hvala lepo. Dame i gospodo narodni poslanici… **Aleksandar Martinović** Pa, gospodin Kena dobacuje, pa čekam da završi.Vi ste gospodine Ćirću pristojan čovek, ali ne znam da li ste slušali izlaganje nekih vaših kolega.

Rekao je da je Aleksandar Vučić za svoje predsednike opština rekao da su idioti. To je sve rekao gospodin Goran Ješić, evo potvrđuje i gospodin iza vas.(Goran Đirić, s mesta: To je rekao

zato što smo svi mi idioti, jer ne razumemo argumentaciju DS protiv Predloga zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Gospođa Gordana Čomić se smrtno uvredila, zato što je jedan od mojih kolega pomenuo Branislava Kuzmanovića, tobože zato što čovek nije tu, a milion puta je u negativnom kontekstu pomenut Aleksandar Vučić kao zlikovac, kao diktator, kao neko ko otima pare, ko pljačka, spomenut je brat Aleksandara Vučića i vi na to niste reagovali.Nemojte

evo, neću da upotrebim reč mržnja, ali jedna duboka netrpeljivost prema Aleksandru Vučiću kao čoveku i prema Vladi koju on vodi. Da nije tako vi ne biste spočitavali i gospođi Ani Brnabić što je ona ovde kao predstavnik Vlade. Ovo je predlog zakona koga je podnela Vlada Republike Srbije, a na Vladi Srbije je da odredi ko će je predstavljati u Narodnoj skupštini. Kao što je mogla da bude gospođa Brnabić, mogao je da bude svaki drugi ministar. Ni to vam nije smetalo kada su vaše kolege… **Maja Gojković** Zahvaljujem, kolega Martinoviću.Replika,

I biću pristojan do kraja i tu ste u pravu. I sada ću biti pristojan samo što smo drugačije čuli ono što je gospodin Ješić rekao, zato što želim da proverimo na stenogramu šta je tačno izjavio i mislim da je vrlo lako to proveriti,

i ljude koji su sa fantomkama rušili noću Savamalu, rekao da su kompletni idioti zbog toga što su rušili i tu Savamalu. Tu je pomenuo taj izraz „kompletni idioti“ koje nije naravno uputio nikom od vas. Ukoliko stenogram pokaže suprotno, da se bilo kome iz ove sale obratim na takav način ja ću podneti izvinjenje. Dakle, ukoliko stenogram to dokazuje, ja se izvinjavam svima, ali on to nije rekao. On je rekao i citirao reči premijera.Da li ja imam potrebe da volim premijera, to je moja lična stvar. Ne. Ne mrzim ga, niti sam ijednu reč, niti je potrebno da takve reči jedni o drugima ovde upućujemo i u sali, ali i o onima koji su van ove sale.

Ješić je i tu je gospodin Rističević potpuno u pravu, usmeno povukao amandman, što po Poslovniku nije moguće, a prethodno je rekao da smo mi idioti jer ne razumemo njegov amandman, pa pošto smo mi idioti i ne razumemo svu genijalnost koja je sadržana u tom amandmanu eto on ga usmenim putem povlači.Koliko povlači.Koliko puta su vaši poslanici rekli da je ministar Vujović kukavica, gde je ministar Vujović, što beži iz Narodne skupštine, šta će nam uopšte predsednici opština i gradonačelnici kada je tu Aleksandar Vučić, on je diktator, on otima pare, on pljačka, on radi ne znam ni ja šta, za jedne je izdajnik, za neke druge je zlikovac.Ako

Nemojte onda da se ljutite kada neko spomene vašeg predsednika opštine koji je po našim informacijama uradio nešto protivzakonito.Zamislite da je neki predsednik opštine iz SNS zaposlio kao što je stvarno uradio vaš predsednik opštine na Starom gradu 80 pomoćnika predsednika opštine, na Vračaru, gde beše? Osamdeset pomoćnika predsednika opštine, a po Zakonu o lokalnoj samoupravi opština može da ima, predsednik opštine ako se ne varam najviše tri pomoćnika. On ih je imao 80. Super, Keno pobedili ste nas u celo Srbiji, samo ne znam zašto vas je onda toliko

da gospodina Aleksandra Vučića od takvih napada, neprincipijelnih, obojenih ličnim emocijama, branimo i mi ćemo to da nastavimo i dalje.

Dame i gospodo, saglasio bi se sa lepim tonovima koji su se na kraju pojavili u Skupštini i mislim da je to model, jer Skupština na kraju na jedan veliki način u stvari oblikuje i ponašanje ljudi u ovoj zemlji.Nažalost, ministarka je otišla, pa ću joj jednu dobru ideju ipak postaviti u formi ministarskog pitanja, a bilo bi vrlo korisno da je to pitanje ovde prezentovano, tako da će pitanje o tome da imamo problem sa internom revizijom, koja bi značajno doprinela kvalitetu finansijskog izveštavanja u opštinama smanjila rashod i pomogla fiskalnoj konsolidaciji, ostaviti za formu utorkom i četvrtkom. Hvala na pažnji.

puta.)Ne mislim da ima osnova za repliku. Mislim da smo završili sa replikama. Bilo je previše za kraj ove rasprave, koja dugo traje. Biće još prilika.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 7. oktobar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije